mál. Það felur í sér innleiðingu sex Evrópugerða á fjármálamarkaði. Um er að ræða þrjár gerðir Evrópuþingsins og ráðsins sem breyta svokölluðum móðurgerðum og þrjár framseldar reglugerðir framkvæmdastjórnarinnar sem breyta framseldri reglugerð Evrópusambandsins. Helstu efnisatriði frumvarpsins eru eftirfarandi: Í fyrsta lagi eru lagðar til breytingar á lögum um markaði fyrir fjármálagerninga, nr. 115/2021. Þær felast í því að gildissvið reglna um hámörk á stöður er þrengt með þeim hætti að það nái aðeins til landbúnaðarhrávöruafleiðna og veigamikilla og mikilvægra hrávöruafleiðna sem eru í viðskiptum á viðskiptavettvangi og OTC-samninga sem hafa sömu efnahagslegu áhrif. Í dag tekur hámarkið til hrávöruafleiðna almennt. Markmiðið með þessum hámörkum er annars vegar að koma í veg fyrir markaðsmisnotkun og hins vegar að styðja við eðlilega verðmyndun og uppgjörsskilyrði, þar með talið með því að koma í veg fyrir stöður sem valdið geta markaðsröskun. að koma í veg fyrir stöður sem valdið geta markaðsröskun. Til upplýsinga er vert að nefna að hámörkin taka almennt ekki til viðskipta fyrirtækja sem taka slíkar stöður til að draga úr áhættu í rekstri. Í öðru lagi eru lagðar til breytingar á lögum um aðgerðir gegn markaðssvikum, nr. 60/2021, og lögum um lýsingu verðbréfa sem boðin eru í almennu útboði eða tekin til viðskipta á skipulegum markaði, nr. 14/2020. Með breytingunum er dregið úr ýmsum formkröfum til vaxtarmarkaða og þar af leiðandi kostnaði við slíka skráningu á sama tíma og gætt er að heilleika markaðarins og fjárfestavernd. Meðal annars er dregið úr slíkum kröfum til fyrirtækja sem skrá fjármálagerninga á vaxtarmarkaði fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki, svo sem hvað varðar innherjalista og útboðslýsingar.

Hvað mat á áhrifum þessa frumvarps varðar þá er ekki talið að breytingar á hámörkum á stöður hafi mikil áhrif, enda eru viðskipti með hrávöruafleiður ekki umfangsmikil hér á landi. En vonir standa til að með samþykkt frumvarpsins verði skráning fjármálagerninga á svokallaðan vaxtarmarkað fyrir lítil og meðalstór fyrirtæki einfaldari og kostnaðarminni. Það leiðir vonandi til aukinna viðskipta á markaði og betri seljanleika þeirra fjármálagerninga sem útgefnir eru af litlum og meðalstórum fyrirtækjum. Vert er að nefna að í september síðastliðnum var tilkynnt að Nasdaq First North markaðurinn hér á landi hefði hlotið slíka skráningu,

er það sem fjallað er um í III. kafla frumvarpsins sem fjallar um vaxtamarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja.

flókin lesning af alls konar litlum breytingum á eftirlitshlutverki og því hvað má og hvað má ekki þá megum við ekki gleyma því af hverju þessar breytingar koma fram. Flestar þeirra eru gerðar til þess að auka gagnsæi á mörkuðum en líka að auðvelda eftirlit og setja fram skýrari kröfur á fjármálastofnanir

sáum hvað gerðist þegar þær kröfur voru ekki eins stífar í kringum hrunið og í aðdraganda þess. er því mikilvægt að við innleiðum þessar breytingar í lög svo hægt sé að tryggja virkt eftirlit og betri neytendavernd á þessum markaði. Mig langaði hins vegar að tala örstutt um þennan vaxtamarkað lítilla og meðalstórra fyrirtækja,

Það er þannig, þegar kemur að nýsköpun, að það er mikilvægt að hafa mismunandi leiðir fyrir fyrirtæki til þess að sækja fjármagn. Sum fyrirtæki, sér í lagi kannski tæknifyrirtæki, velja að sækja fjármagn til svokallaðra vísisjóða á meðan önnur fyrirtæki vilja frekar fara markaðsleiðina, sem er það sem verið er að innleiða hér í III. kafla frumvarpsins. Hæstv. ráðherra nefndi hér áðan First North markaðinn, sem er einmitt dæmi um slíkan markað, en á honum eru í dag sex íslensk fyrirtæki,

Þarna eru fyrirtæki eins og Hampiðjan, Kaldalón, Klappir grænar lausnir, Play, Sláturfélag Suðurlands og Solid Clouds.

Þarna eru sex lítil og meðalstór fyrirtæki að ná sér í fjármagn á svipaðan hátt í gegnum markað. Það er auðvitað flókið að fara á markað og

Það er einmitt það sem verið er að reyna að passa í þessum reglum og reglugerðum í kringum vaxtamarkaði lítilla og meðalstórra fyrirtækja, þ.e. að þau þurfi ekki að fara í að búa til 500 blaðsíðna skjal, útboðsskjal, sem lýsir öllu

vera með nægilega vönduð gögn til þess að fjárfestar, hvort sem um er að ræða almenning eða

Þetta dregur því úr formkröfunum fyrir fyrirtækin og líka úr kostnaðinum. Það er nefnilega dýrt að skrá sig á markað en þarna er verið að draga úr þeim kostnaði. Á sama tíma eru gerðar ákveðnar kröfur til þessara fyrirtækja, að það sé seljanleiki á hlutabréfunum og að raunverulega sé hægt að stunda viðskipti með þessi smáu fyrirtæki. Það er vonandi að fleiri smá og miðlungsstór fyrirtæki nýti sér þessa leið,

innleiðing, og það að þetta frumvarp fari í gegn, vonandi þá afleiðingu að nýsköpun í landinu haldi áfram að vaxa og dafna og aukin

Þetta er efnismikið frumvarp eins og sjá má af þessari bók sem ég held hér á sem geymir frumvarpið, en því er fyrst og fremst ætlað að ljúka við innleiðingu tilskipunar 2013/36/ESB um aðgang að starfsemi lánastofnana og varfærniseftirlit með lánastofnunum og verðbréfafyrirtækjum og reglugerðar (ESB) nr. 575/2013 um varfærniskröfur að því er varðar lánastofnanir og verðbréfafyrirtæki. Saman mynda gerðirnar hryggjarstykkið í löggjöf Evrópusambandsins um varfærniskröfur til banka og annarra lánastofnana. Íslensk lög hafa verið löguð að þessum gerðum í áföngum frá árinu 2015 og hafa þær efnisreglur gerðanna sem mest hafa áhrif á Íslandi þegar verið innleiddar. Margvísleg veigaminni atriði standa þó út af sem til stendur að ljúka við að innleiða með samþykkt frumvarpsins. Ég ætla hér að gera grein fyrir helstu efnisbreytingum sem lagðar eru til í frumvarpinu. Fjármálaeftirlitið fær nokkrar nýjar eftirlitsheimildir. Þeirra á meðal er heimild til að afturkalla starfsheimild fjármálafyrirtækis sem brýtur alvarlega eða ítrekað gegn peningaþvættisreglum og til að krefjast sölu á virkum eignarhlut í lánastofnun fari eigandi hans þannig með hlutinn að það sé líklegt til að skaða heilbrigðan og traustan rekstur stofnunarinnar. Enn fremur til að víkja framkvæmdastjóra eða stjórnarmanni í fjármálafyrirtæki frá uppfylli hann ekki hæfisskilyrði og til að leggja stjórnvaldssekt á þann sem hefur staðið að því að fyrirtæki fái starfsleyfi á grundvelli rangra upplýsinga eða á annan óeðlilegan hátt. Stjórnvaldssektir sem lagðar eru á einstaklinga munu geta numið allt að 800 millj. kr. í stað 65 millj. kr. Þá mun Fjármálaeftirlitið geta tímabundið svipt hluthafa atkvæðisrétti í fjármálafyrirtæki brjóti hann af sér og tímabundið bannað einstaklingi sem brýtur af sér að starfa hjá fjármálafyrirtæki. Kveðið er nánar á um samstarf og upplýsingaskipti Fjármálaeftirlitsins við yfirvöld í öðrum aðildarríkjum samningsins um Evrópska efnahagssvæðið. Meðal annars er fjallað nánar um hvaða yfirvald fari með samstæðueftirlit með samstæðum sem starfa í fleiri en einu ríki, ríki, um eftirlit með mikilvægum útibúum og um hvernig brugðist skuli við brotum fyrirtækja sem starfa þvert á landamæri. Mælt er fyrir um heimild fjármálastofnana, þ.e. fyrirtækja sem hafa það að meginstarfsemi að afla eignarhluta eða sinna tiltekinni fjármálaþjónustu en eru ekki fjármálafyrirtæki, til að starfa þvert á landamæri Evrópska efnahagssvæðisins. Þá verður lánastofnunum með staðfestu í ríki utan Evrópska efnahagssvæðisins óheimilt að bjóða fram þjónustu hér á landi án þess að stofna hér útibú. Kveðið er nánar á um stjórnarhætti fjármálafyrirtækja, þar á meðal skyldu kerfislega mikilvægra fjármálafyrirtækja til að starfrækja tilnefningarnefnd og starfskjaranefnd. Kaupaukareglur tilskipunarinnar, sem hafa að stórum hluta til verið teknar upp í reglur Seðlabanka Íslands, eru teknar upp í lög um fjármálafyrirtæki. Lagt er til að áfram verði við lýði nokkuð strangari takmarkanir á kaupaukum en tilskipunin áskilur, einkum með því að óheimilt verði að veita stjórnarmönnum og starfsmönnum sem starfa við áhættustýringu, innri endurskoðun eða regluvörslu kaupauka og með því að hámark kaupauka verði 25% af föstum kjörum. Fjármálafyrirtækjum er gert að halda skrá um öll viðskipti sín og skjalfesta stefnur, kerfi og ferla og birta upplýsingar um starfsemi sína í einstökum ríkjum þar sem þau hafa starfsstöð. Lagðar eru til breytingar á reglum um eiginfjárauka. Kveðið er á um að ákvörðun hlutfalls sveiflujöfnunarauka skuli taka mið af áhættu af vexti skulda. Almennt hámark eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki á landsvísu hækkar úr 2% af áhættugrunni í 3%. Þá er mælt fyrir um nýjan eiginfjárauka fyrir kerfislega mikilvæg fjármálafyrirtæki á alþjóðavísu, en hann á ekki við um nein fyrirtæki sem eru starfandi á Íslandi eins og stendur. Lagt er til að reglugerð (ESB) nr. 575/2013 verði lögfest, en meginefni hennar hefur hingað til verið innleitt með reglugerð ráðherra. Loks er lagt til að lokið verði við innleiðingu starfskjaraákvæða í Evrópugerðum um rekstrarfélög verðbréfasjóða og rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Með frumvarpinu eru einnig lagðar til fáeinar efnislegar breytingar sem ekki byggjast beint á Evrópugerðum. Eignaleiga verður ekki leyfisskyld, en af lögum um fjármálafyrirtæki leiðir nú að fyrirtæki þurfa strangt til tekið starfsleyfi sem lánastofnanir til að hafa útleigu fasteigna eða lausafjár að meginstarfsemi þótt því hafi ekki verið fyllilega fylgt eftir í framkvæmd. Stuðst verður við skilgreiningu löggjafar um peningaþvætti og skráningu raunverulegra eigenda á hugtakinu raunverulegur eigandi í stað þess að setja fram sérskilgreiningu í lögum um fjármálafyrirtæki. Felld eru brott sérákvæði um óhæði endurskoðenda gagnvart fyrirtækjum á fjármálamarkaði með tilliti til nýlegrar lögfestingar

Með frumvarpinu eru einnig lagðar til nokkrar breytingar sem er ætlað að skýra eða einfalda lögin eða lagfæra tæknilega annmarka. Frumvarpið er umfangsmikið en áhrif af samþykkt þess eru þó talin minni en umfangið gefur til kynna. Þannig hafa hafa þær efnisreglur Evrópugerðanna sem mest áhrif hafa á Íslandi, svo sem um eigið fé og laust fé, þegar verið teknar upp hér á landi, þótt ýmis veigaminni atriði standi út af. Heilt yfir er samþykkt frumvarpsins þó talin til þess fallin að treysta fjármálastöðugleika og eftirlit Fjármálaeftirlitsins. Lögfestingin getur heldur aukið stjórnsýslubyrði fyrirtækja á fjármálamarkaði, en á móti greiðir það fyrir viðskiptum íslenskra fjármálafyrirtækja við önnur ríki að reglur hér samræmist því sem gildir annars staðar á Evrópska efnahagssvæðinu. Með samþykkt frumvarpsins fullnægir Ísland þjóðarréttarlegri skuldbindingu sinni til þess að innleiða að fullu Evrópugerðirnar, en tilskipun 2013/36/ESB og reglugerð (ESB) nr. 575/2013 var tekin upp í samninginn um Evrópska efnahagssvæðið í byrjun árs 2020. Með samþykkt frumvarpsins fær Seðlabanki Íslands einnig lagaheimild til að innleiða fimmtán undirgerðir tilskipunarinnar og reglugerðarinnar sem hafa verið teknar upp í samninginn en hafa ekki verið innleiddar því til þess hefur skort lagaheimild hingað til. Eftirlitsstofnun EFTA hefur boðað höfðun máls á hendur Íslandi fyrir EFTA-dómstólnum vegna þess að þessar gerðir hafa ekki verið innleiddar. Brýnt er því að frumvarpið fái framgang á þessu þingi.

fjallaði um það að hér væri um ansi yfirgripsmikið frumvarp að ræða en kannski ekki endilega

inn. Það er líka mikilvægt í frumvarpinu að verið er að innleiða jafnlaunavottun eða jafnlaunastefnu í starfskjarastefnu fjármálafyrirtækja; það er nokkuð sem skiptir miklu máli að sé á sem flestum sviðum samfélagsins. Það er ekki bara verið að tækla stóru fjármálafyrirtækin heldur eru hér líka breytingar á ýmsum reglum um smærri fjármálafyrirtæki og það er mikilvægt að hlutir eins og starfskjör og annað séu tæklaðir. En þær eru líka mjög mikilvægar, og það er kannski það sem við áttum okkur minnst á, þær breytingar sem verið er að gera hér og þar í lagaumhverfinu til að tryggja aukið eftirlit, til að tryggja aukinn stöðugleika fjármálafyrirtækjanna og til að tryggja aukið tryggja aukið gagnsæi þegar kemur að því hvernig fjármálafyrirtæki vinna og virka. Talandi um gagnsæi þá langar mig að vísa því til

Það er því miður þannig að allt of mikið, og þetta er nokkuð sem yfirvöld víða um heim hafa verið að skoða, er um er um þennan falda kostnað á hinum ýmsu stöðum í fjármálakerfinu sem kostar neytendur oft stórfé án þess að þeir viti virkilega af því.

Það hefur verið farið í mál við okkur út af því að við erum ekki nógu dugleg við að klára þær. Það er von mín að vel verði farið í gegnum þessi frumvörp en líka að við

Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir, lögum um fiskeldi og lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Megintilgangur frumvarpsins er að koma til móts við sjónarmið Eftirlitsstofnunar EFTA (ESA) vegna leyfisveitinga til bráðabirgða í fiskeldi. Frumvarpið var samið í umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytinu í nánu samstarfi við matvælaráðuneytið, en áform um lagasetninguna og drög að frumvarpinu voru kynnt til umsagna í samráðsgátt stjórnvalda og í samráðskafla greinargerðar er greint frá umsögnum og viðbrögðum við þeim. Þann 14. apríl 2020 birti Eftirlitsstofnun EFTA bráðabirgðaniðurstöðu sína í máli vegna veitingar rekstrarleyfa til bráðabirgða og veitingar tímabundinna undanþága frá starfsleyfi til reksturs fiskeldisstöðva. Bráðabirgðaniðurstöður ESA lúta að athugasemdum vegna tiltekinna ákvæða í lögum um fiskeldi og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og að þau samræmist ekki tilskipun Evrópusambandsins um umhverfismat framkvæmda eins og hún hefur verið túlkuð af Evrópudómstólnum. Atvikin sem lágu til grundvallar bráðabirgðaniðurstöðu ESA voru með þeim hætti að tímabundnar undanþágur fyrir skertri starfsemi höfðu verið veittar tveimur rekstraraðilum í fiskeldi, einkum til að koma í veg fyrir óafturkræft tjón á verðmætum. Forsendur fyrir veitingu tímabundinna undanþága, samkvæmt lögum um fiskeldi og lögum um hollustuhætti og mengunarvarnir og reglugerð um losun frá atvinnurekstri og mengunarvarnaeftirlit, voru að komin væri fram umsögn um varanlegt starfsleyfi og annmarkar á mati á umhverfisáhrifum yrðu lagfærðir í samræmi við þá ágalla sem úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála benti á í úrskurðum sínum nr. 3/2018 og nr. 5/2018, þar sem starfsleyfi viðkomandi aðila voru felld úr gildi. Samkvæmt leiðbeiningum ESA er, samkvæmt tilskipun ESB um umhverfismat framkvæmda, heimilt að hafa slíkar bráðabirgðaráðstafanir í lögum en afmörkuð skilyrði þurfa einnig að vera tilgreind sérstaklega í lögunum. Tilskipunin fjallar ekki með beinum hætti um afleiðingar þess að framkvæmd fari af stað á grundvelli umhverfismats sem síðan reynist gallað, en í framkvæmd Evrópudómstólsins hafa mótast tilteknar lágmarkskröfur sem ESA hefur bent á og tekið er mið af í þessu frumvarpi. Breytingarnar sem lagðar eru til í frumvarpinu varða aðallega heimildir til bráðabirgðaráðstafana í tilvikum þar sem leyfi hefur verið fellt brott vegna annmarka í umhverfismati. Í því felst að viðkomandi framkvæmd hafi áður uppfyllt lög um umhverfismat framkvæmda og áætlana að mati stjórnvalda og hlotið tilskilin leyfi að undangenginni lögboðinni málsmeðferð. Í frumvarpinu er skýrt tekið fram að heimildir til bráðabirgða verði aðeins veittar að því tilskildu að gerðar verði allar lagfæringar á umhverfismati sem nauðsynlegar eru til að umhverfismatið uppfylli kröfur samkvæmt lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Endurskoðað umhverfismat skal ná til upphafs framkvæmdar. Þá verði heimildir til bráðabirgða einungis veittar í sérstökum undantekningartilvikum, svo sem til að koma í veg fyrir sóun á verðmætum eða slys eða ef um er að ræða framkvæmd í þágu almannahagsmuna og brýn þörf er á skjótri afgreiðslu. Gert er ráð fyrir aðkomu almennings að ákvörðunarferlinu auk þess sem ákvörðunarvald um veitingu heimildar til bráðabirgðaráðstafana færist frá ráðherra til viðkomandi stofnunar, þ.e. Umhverfisstofnunar og Matvælastofnunar, og sætir þar með kæru til úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála. Með frumvarpinu eru auk áðurgreinds gerðar tillögur að tilteknum breytingum á lögum um umhverfismat framkvæmda og áætlana. Er annars vegar um að ræða tillögur til samræmis við þær breytingar sem lagðar eru til í ákvæðum laga um fiskeldi og laga um hollustuhætti og mengunarvarnir og hins vegar eru gerðar tillögur til aukins skýrleika og lagfæringar tiltekinna annmarka. Þá eru lagðar til breytingar á VI. kafla A-laga, um hollustuhætti og mengunarvarnir, um niðurdælingu koldíoxíðs í jarðlög. Þær breytingar eru til komnar vegna samtals íslenskra stjórnvalda við Eftirlitsstofnun EFTA um innleiðingu tilskipunar Evrópuþingsins og ráðsins um geymslu koltvísýrings í jörðu.

vegna beitingar á þessari undanþágureglu eða varðandi þessa undanþáguheimild. Ég velti því fyrir mér miðað við forsögu málsins, af því að þetta mál er til komið vegna þess að Ísland er talið brotlegt:

taldi farsælast að fara eftir þessar athugasemdir ESA vegna tiltekinna atriða er varða þessar leyfisveitingar. Að sjálfsögðu er þar verið að skýra að það séu skilyrði fyrir leyfisveitingu. Gerðar verða allar nauðsynlegar lagfæringar á umhverfismati viðkomandi framkvæmdar og lagfærða umhverfismatið mun ná alveg aftur til upphafs framkvæmdarinnar.

þ.e. að það hafi fengist niðurstöður í kjölfar kvörtunar sem beint hafi verið til ESA vegna veitingar á rekstrarleyfum til bráðabirgða og veitingar á tímabundnum undanþágum frá starfsleyfi til rekstursins. Ísland er talið brotlegt

til þess að hafa það skýrara að það sé krafa um lagfæringar á umhverfismati sem og að bæta við aðkomu almennings. Þannig að nei, með þessu er ekki verið að veita brotunum lagastoð.

Í greinargerðinni segir, með leyfi forseta: „Hvað varðar þátttökurétt almennings er bent á að gert er ráð fyrir að almenningur hafi aðkomu að leyfisveitingu til bráðabirgða. Almenningur hefur einnig aðkomu að endanlegri leyfisveitingu og, eftir atvikum, lagfæringum á umhverfismati.“ Það er hins vegar ekki ljóst, frú forseti, hvernig þessi réttur er tryggður. Mig fýsir að vita hvort hæstv. ráðherra sé ekki alveg örugglega á því að frumvarpið og lögin, þegar þeim hefur verið breytt, tryggi að sjónarmið almennings komi fram í ferlinu og það sé gert með lagalegum hætti þannig að taka þurfi tillit tillit til þeirra, t.d. í samræmi við skuldbindingar okkar í Árósasamningnum, og þetta sé alveg geirneglt í frumvarpinu svo það valdi ekki vandræðum þegar fram í sækir.

almenningur geti haft aðkomu að þessu ferli með þessum þátttökurétti af því að leyfisveitingin til bráðabirgða fer í samráðsferli þar sem almenningur getur haft

almennings varðandi leyfisveitinguna til bráðabirgða sem fer í samráðsferli. Það leiðir af frumvarpinu að almenningur hefur þá aðkomu að ákvörðunum um leyfi til bráðabirgða sem eru gefin út.

hvernig þetta samráð fer fram og ekki síst skiptir það máli gagnvart íbúum í nærsamfélögunum. Ef íbúar í nærsamfélögunum

og almenningi gefst líka kostur á að gera athugasemdir við fyrirhugaða ákvörðun. Með þessum breytingum erum við líka að taka mið af dómafordæmum ESB sem hafa komið í þessa vegu og bregðast við þessum athugasemdum.

verður leyfisveitendum heimilt að veita starfsleyfi til bráðabirgða áður en umhverfismat hefur farið fram eða ef í ljós kemur að umhverfismat er haldið galla eða, í þriðja lagi, ef umhverfismat hefur ekki farið fram þó svo að slíkt sé skylt. Þetta veldur mér miklum áhyggjum og ég tel ljóst að skoða þurfi þetta frumvarp rækilega í meðförum hv. umhverfis- og samgöngunefndar hér við þinglega meðferð málsins. Markmiðið með frumvarpinu er að treysta heimild sem ESA, Eftirlitsstofnun EFTA, hefur gert alvarlegar athugasemdir við og hefur það markmið að draga mjög úr vægi reglna um mat á umhverfisáhrifum á sviði fiskeldis, enda leiðir af núgildandi ákvæði og beitingu þess hingað til að fiskeldisfyrirtæki geta gengið að því sem vísu að annmarkar á umhverfismati muni ekki hafa aðrar afleiðingar en þær að bæta þurfi úr slíkum annmörkum síðar með frekara mati. Með þessu hefur verið dregið úr hvata þessara fyrirtækja til að vanda til verka við umhverfismat, því miður.

mæli geta skilað inn illa unnum og ófullnægjandi gögnum vegna umhverfismats í trausti þess að leyfisveitendur veiti þeim leyfi til bráðabirgða án þess að framkvæma fyrst gilt umhverfismat. Þar liggur hundurinn grafinn, frú forseti, að leyfið er til bráðabirgða. Þegar starfsemi er hafin, fólk hefur tekið til starfa, búið er að skapa væntingar oft búið að valda óafturkræfum umhverfisspjöllum er mjög erfitt að afturkalla leyfin.

Þetta mál snýst um það að mat á umhverfisáhrifum framkvæmda sé gert með óumdeildum hætti, með fullnægjandi hætti og þar með liggi það fyrir ef veita þarf leyfi til bráðabirgða. Það er verið að festa í lög, verði þetta frumvarp að lögum, heimild Matvælastofnunar til að sniðganga úrskurði úrskurðarnefndar umhverfis- og auðlindamála um mat á umhverfisáhrifum, sé það haldið galla. Það er mjög alvarlegt mál og það er beinlínis verið að lögfesta ákvæði sem gerir Matvælastofnun kleift að líta fram hjá úrskurðum umhverfis- og auðlindamála. Það er hreinlega ótækt

Það er í raun lykilatriði hér í athugasemdum mínum og í athugasemdum Samfylkingarinnar við þetta mál

Þetta eru kannski ekki mjög flókin mál en forsagan er erfið og íslensk stjórnvöld fengu skýrar ákúrur frá Eftirlitsstofnun EFTA um þetta mál sem nú er verið að reyna að bregðast við. Og það er mjög mikilvægt að stjórnvöld, umhverfisráðuneytið, bregðist þannig við að verið sé að svara ábendingum og tilmælum ESA og það sé alls ekki verið að reyna að festa í sessi framkvæmd sem verður til þess að framkvæmdaraðilar geti komist fram hjá því nauðsynlega skrefi,

Við verðum að tryggja fagleg, viðunandi og lögleg vinnubrögð í þessu ferli eins og öllum öðrum. Það má ekki vera þannig að kappið að kappið sem hlaupið hefur mönnum í kinn víða um land, og ég ætla alveg að viðurkenna að ég get skilið að víða sé áhugi fyrir því að setja á fót fiskeldi og áhugi fyrir því að efla starfsemi og atvinnurekstur í heimabyggð og út um landið, í þeim fjörðum þar sem fiskeldi gæti hugsanlega átt heima, Það er þeim mun mikilvægara að ákvarðanatökuferlið fari að lögum og að mat á umhverfisáhrifum fari fram og að þau stjórnvöld sem veita leyfi, leyfisveitendur, taki fullt tillit til niðurstaðna og álitsins sem kemur út úr umhverfismati framkvæmdarinnar. Til þess er umhverfismatið að bæta ákvarðanatöku sveitarstjórna og í þessu tilviki leyfisveitenda, sem eru Matvælastofnun og/eða Umhverfisstofnun, þannig að ákvörðun um framkvæmdir sé tekin með sem minnstu raski fyrir umhverfið, með sjálfbærni að leiðarljósi, með náttúruvernd að leiðarljósi og með samfélagslega hagsmuni til langs tíma að leiðarljósi. Það er nefnilega þannig að mat á umhverfisáhrifum framkvæmda er ekki bara reitur á verkblaði sem hægt er að haka í og gera með einhverjum hætti. Dæmin sanna og sýna að þegar ákvörðunin er tekin hjá ríkisstofnun fyrir sunnan en afleiðingarnar verða

Hún fæst í gegnum mat á umhverfisáhrifum og hún fæst einnig, eins og fram kom hér áðan, í andsvörum við hæstv. ráðherra, með því að sjónarmið almennings komi örugglega fram í leyfisveitingunni sjálfri hjá Matvælastofnun. Þetta þarf að vera í lagi og þetta frumvarp verður að vera þannig úr garði gert að hvort tveggja sé tryggt. Annars kemur löggjafinn ekki, að mínu áliti,

árið 2018 og aftur árið 2020 eftir að náttúruverndarsamtök höfðu leitað til ESA. Það ber að þakka Landvernd fyrir að gera það. Áminningarbréfið, sem barst 15. desember 2021, fól í sér að sjónarmið í bráðabirgðaniðurstöðu ESA voru áréttuð en það er, eins og hv. þingmenn vita, fyrsta skrefið að formlegu samningsbrotamáli á EES-samningnum. Næsta skref er þá fólgið í útgáfu rökstudds álits áður en ákvörðun er tekin um hvort málinu sé vísað til EFTA-dómstólsins. Það er mjög mikilvægt að brugðist sé við niðurstöðu ESA með fullnægjandi hætti þannig að ekki komi til þessara næstu skrefa og að ríkisstjórn Íslands verði ekki dregin fyrir EFTA-dómstólinn í þessu máli.

ákvæði Árósasamningsins séu uppfyllt. Allt þetta er þessu stóra ferli nauðsynlegt. Það er ekki og getur ekki verið

Það er ekki þannig. Það mun alltaf á endanum verða besta niðurstaðan að farið hafi verið að faglegum vinnubrögðum, að það verði tryggt með þessari lagasetningu, ef af verður, og í þessu frumvarpi, að ábendingum ESA verði svarað með fullnægjandi hætti og það sé ljóst að það sé engin leið að veita bráðabirgðaleyfi án þess að mat á umhverfisáhrifum framkvæmda hafi farið fram; það sé gert með fullnægjandi hætti og að það sé ljóst að í leyfisveitingaferlinu hafi almenningur aðkomu að því með sín sjónarmið.

Ég vil segja hér úr pontu að ég treysti því að fulltrúar í hv. umhverfis- og samgöngunefnd vinni þetta mál þannig að úr verði frumvarp sem allir treysta sér til að styðja og gera að lögum að við náum utan um þessar framkvæmdir og náum utan um umhverfismat fiskeldisframkvæmdanna og raskið sem því fylgir með fullnægjandi hætti. Það er enginn vafi í mínum huga að slík vinnubrögð munu skila okkur betri framkvæmdum, minni umhverfisáhrifum og samfélagi sem vonandi, a.m.k. í nærsamfélaginu, er þá að einhverju leyti sáttara við framkvæmdina. Og ég er ekki að segja að það sé alltaf þannig að allir séu ósáttir við hana. En við höfum dæmin, t.d. frá Seyðisfirði, um klofið samfélag vegna þess hvernig farið hefur verið fram.

þá? Fólk verður að hafa þau verkfæri í sínum höndum að geta komið málefnalegum sjónarmiðum á framfæri og haft áhrif á niðurstöðuna og að leyfisveitendur verði að hlusta á sjónarmið almennings.

Virðulegur forseti. Ég vil byrja á að taka undir með hv. þingmanni um mikilvægi umhverfismatsins og með þessu frumvarpi viljum við tryggja að það verði vandað. leiðrétta að það er ekki þannig að þetta leyfi sé veitt áður en umhverfismat hefur farið fram heldur einmitt þegar umhverfismat hefur farið fram og leyfishafi búinn að fá grænt ljós. En ef það kemur á daginn að það eru gallar í matinu er hægt að beita þessari heimild, sem er hvatning til að vanda til verka, enda erum við að tala um að leyfishafi sé búinn að fá samþykkt mat og fái síðan leyfi. Það er mjög mikilvægt í þessari umræðu sem við þurfum að vanda líka af því að við skiljum öll mikilvægi umhverfismatsins. Hafi síðan leyfi fyrir framkvæmd sem fellur undir lögin verið fellt úr gildi sökum einhverja annmarka á umhverfismatinu sem hefur farið fram og komið grænt ljós á, þá getur Umhverfisstofnun, að beiðni rekstraraðila, veitt bráðabirgðaheimild fyrir framkvæmdinni í samræmi við þessi skilyrði ef ríkar ástæður mæla með því. En það eru mjög ströng skilyrði fyrir því að koma af stað bráðabirgðaferli og það er ekki þannig að þetta sé einhver óskaleið fyrir leyfishafa, heldur þvert á móti. Þetta er lykilatriði og eitt af markmiðum frumvarpsins er að tryggja að löggjöfin veiti ekki leið fram hjá þessari mikilvægu skyldu til að framkvæma umhverfismatið. Hún er mikilvæg og það er lykilatriði í frumvarpinu að tryggja að löggjöfin veiti ekki leið fram hjá henni. ESA taldi að skilja mætti löggjöfina þannig en þá var framkvæmdin í samræmi við sjónarmið ESA. Athugasemdir ESA vörðuðu kannski fyrst og fremst texta laganna.

Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra andsvarið. Já, það er gott að heyra að það er enginn vilji til að stunda ófagleg vinnubrögð eða fara fram hjá því sem þarf að gera.

fyrir Fjarðarlax og Arctic Sea til laxeldis í sjókvíum í Patreksfirði og Tálknafirði. Þá var brugðist þannig við að þáverandi hæstv. sjávarútvegsráðherra, Kristján Þór Júlíusson,

Er það ekki mjög oft þannig, frú forseti, að þegar fyrirtæki hafa fengið bráðabirgðaleyfi þá er, eins og áður hefur komið fram,

Ég staldraði við eitt atriði í framsögu þingmannsins sem ég held að sé lykilatriði. Það er ekki fyrirtækjunum sjálfum til heilla það sé einu sinni ásýnd þess að farið hafi verið fram hjá góðum reglum og venjum við leyfisveitingu. Þetta snýst nefnilega ekki bara um að standa vörð um umhverfið og standa vörð um þátttökurétt almennings, þetta snýst líka um það að fyrirtæki

Þannig að við hljótum öll að vilja sníða allar hjáleiðir fram hjá eftirliti eins þröngt og hægt er. er. Ég hef áhyggjur af því að með því að festa þetta sem einhverja varanlega hjáleið séum við komin á miklu háskalegri slóðir en þær sem ESA rassskellti okkur fyrir.

Það er í rauninni kjarni þessa máls. Ég var ekki hér á hinu háa Alþingi árið 2018 og þingmaðurinn þekkir vel þetta tiltekna dæmi og það kann að hafa verið rökrétt að veita þessa heimild þá, en er rétt að festa hana í lögum með þessum hætti?

um mikilvægi ásýndarinnar, þess að fara að lögum og reglum og ekki síst að framkvæma mat á umhverfisáhrifum framkvæmda með réttum og fullnægjandi hætti, það snýst líka um ásýnd þeirrar vöru sem við erum að selja. Og þá erum við bara komin að orðspori Íslands ef út í það er farið. Fyrirtæki sækjast eftir vottunum til að sýna fram á gæði varanna sem þau eru að selja og væntanlega vilja öll fyrirtæki fara að lögum og hafa sem besta ásýnd í þessum efnum. Þeim mun mikilvægara er að vera skuldbundinn ferlinu, gera það eins vel og kostur er og skila þannig niðurstöðu sem er betri fyrir allt samfélagið, umhverfið og fyrirtæki. Í lokin vil ég líka taka undir það sem hv. þingmaður sagði um jafnræði fyrirtækjanna og að það fari allir að lögum og að það sé

Lög um mat á umhverfisáhrifum halda allt of veikt. Það er engin bremsa gagnvart slæmum framkvæmdum, þeim er flaggað sem slæmum en þær geta samt rúllað áfram. Þetta er veruleiki sem var settur inn í lög sem varanleg hjáleið í rauninni í kjölfarið á bráðabirgðaútfærslu í kringum eina tiltekna framkvæmd sem heitir Kárahnjúkavirkjun. Ég held að bara þess vegna ættum við anda dálítið vel í kviðinn og sjá hvort við viljum endilega festa til framtíðar svona ákvæði. Ráðherrann kom upp í andsvar áðan og lagði áherslu á að þetta mál snerist ekki um að gera umhverfismat óþarft.

sögu mats á umhverfisáhrifum framkvæmda hér á landi, lögbindingunni og öðru slíku og hvernig það var og hefur of oft verið reynt að fara á svig við þá löggjöf. Þetta bráðabirgðaákvæði er, eins og bent hefur verið á, leið fram hjá því að gera almennilegt umhverfismat. Því er ekki lokið eða það er galli á matinu en það er samt hægt að fá framkvæmdaleyfið. Þar liggur náttúrlega hundurinn grafinn í þessu máli og þar þurfum við að setja mjög skýr mörk. Það þarf að svara því, frú forseti, hvers vegna í ósköpunum það sé hugmynd sem yfirleitt sé hægt að skrifa inn í löggjöf að fyrirtæki geti fengið bráðabirgðaleyfi án þess að mat á umhverfisáhrifum hafi farið fram. Mat á umhverfisáhrifum er eðlilegt verklag við allar stórframkvæmdir, alveg sama hvað þær heita, allar slíkar stórframkvæmdir sem krefjast leyfis, hvort sem það er frá sveitarstjórnum,

til að leyfa framkvæmdaaðilum að fara lengra en nauðsynlegt er. Og á kostnað hvers? Það er yfirleitt á kostnað samfélags, það er á kostnað umhverfisverndar, þótt e.t.v. megi græða

barst íslenskum stjórnvöldum formlegt áminningarbréf frá Eftirlitsstofnun EFTA það sem kemur mjög skýrt fram það mat stofnunarinnar að íslenska ríkið hafi brotið gegn átta greinum í EES-samningnum um mat á umhverfisáhrifum þegar lögum var þröngvað hér í gegnum þingið á einum degi árið 2018 og þeim svo framfylgt, lögum sem veittu ráðherrum í raun rétt til þess að gefa út rekstrarleyfi til fiskeldisfyrirtækja án þess að fullnægjandi og gilt umhverfismat hefði farið fram. Ég held að flest okkar hér inni sem tókum þátt í þessari umræðu þekkjum þar forsöguna. Úrskurðarnefnd umhverfis og auðlindamála

og úrskurðarnefndin vísaði líka frá beiðni fyrirtækjanna um frestun réttaráhrifa. Þáverandi sjávarútvegsráðherra gekk mjög rösklega til verks og lagði fram frumvarp um breytingar á lögum um fiskeldi sem fól í sér sérstaka heimild ráðherra til að veita rekstrarleyfi til bráðabirgða ef fyrra rekstrarleyfi væri fellt úr gildi vegna annmarka á leyfisveitingu. Í kjölfarið beindu náttúruverndarsamtök kvörtun til ESA sem komst að þeirri bráðabirgðaniðurstöðu vorið 2020 að þessa framangreinda heimild ráðherra, sem ég fór hér yfir, væri ekki í samræmi við ákvæði Evróputilskipunar um mat á áhrifum sem tilteknar framkvæmdir á vegum hins opinbera eða einkaaðila kunna að hafa á umhverfið. Sú niðurstaða var svo áréttuð í bréfinu núna í desember. Í þessu felst auðvitað að það er brot á EES-reglum að veita leyfi til framkvæmda eða starfsemi sem heyrir undir lög um umhverfismat án þess að gilt umhverfismat hafi farið fram. Samkvæmt tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2011/92 skulu aðildarríki áður en leyfi fyrir framkvæmd er veitt samþykkja allar nauðsynlegar ráðstafanir til að tryggja að framkvæmdir sem líklegt er að hafi í för með sér umtalsverð umhverfisáhrif séu háðar kröfu um leyfi til framkvæmda og mati á áhrifum þeirra á umhverfið.

felur í sér að þarna var brotið gegn Evrópureglum um m.a. lýðræðislegan rétt almennings til þess að hafa eitthvað um það að segja hvernig er gengið um náttúruna og hvernig er gengið um umhverfi okkar.

meðan það voru í raun íslenskir stjórnmálamenn sem brutu gegn þessum rétti, með lögum sem gengu algerlega í berhögg við viðurkenndar leikreglur um mat á umhverfisáhrifum sem við og nágrannaþjóðir okkar eigum að styðjast við og höfum skuldbundið okkur til að styðjast við. Það er mjög mikilvægt að laga þetta og vanda til verka núna í hvers kyns lagasetningu sem hefur með þessi tilteknu atriði að gera. Annars eigum við á hættu að Ísland verði enn einu sinni dregið fyrir EFTA-dómstólinn

Í því frumvarpi sem rætt var fyrr í dag þá sýnist mér markmiðið fyrst og fremst vera að treysta heimildina, heimildina, styrkja sérstaklega þessa heimild sem ESA hefur gert svo alvarlegar athugasemdir við. Ég fæ ekki skilið þetta frumvarp öðruvísi. Með þessu

Það er verið að draga tennurnar úr þessu ferli öllu enda leiðir af núgildandi ákvæði og beitingu þess hingað til að fiskeldisfyrirtæki geta í rauninni gengið að því sem vísu að annmarkar á umhverfismati muni ekki hafa aðrar afleiðingar heldur en bara þær að það þurfi að bæta úr slíkum annmörkum síðar með frekara mati. Það segir sig alveg sjálft að þarna er verið að draga úr hvata þessara fyrirtækja til þess að vanda til verka við umhverfismat.

skila bara inn illa unnu og ófullnægjandi umhverfismati í trausti þess að leyfisveitendur veiti þeim bráðabirgðaleyfi og án þess að framkvæma fyrst gilt umhverfismat. Hér hefur komið fram í máli hæstv. ráðherra að slík leyfisveiting hljóti að vera háð því að það sé mikið í húfi. mikið í húfi. En er ekki alltaf svolítið mikið í húfi þegar kemur að fiskeldisframkvæmdum, segir það sig ekki sjálft?

hvort hún sé sannfærð um að þetta frumvarp komi til móts við þær athugasemdir sem ESA, Eftirlitsstofnun EFTA, hefur beint til íslenskra stjórnvalda,

það sé í rauninni alltaf skilyrði um að umhverfismat hafi farið fram áður en leyfi til framkvæmda er veitt og það þurfi að vera gilt umhverfismat. Svigrúm ríkja til að leyfa mat eftir á sé mjög takmarkað. Mig langar að spyrja ráðherra hvort hún sé ekki sammála því mati mínu og þá í ljósi þess lykilatriðis, eins og kemur fram í tilskipun nr. 2011/92, að

Mér finnst við vera svolítið að byrja á öfugum enda með þessu frumvarpi. Við ættum fyrst og fremst að vera einmitt að tryggja

undan þessu prinsippi um umhverfismat framkvæmda og eins um þátttökurétt almennings og réttinn til endurskoðunar ákvarðana sem hafa umtalsverð umhverfisáhrif.

finnist að almenningur geti átt einhverja raunhæfa aðkomu að veitingu leyfis í svona bráðabirgðamálsmeðferð eins og mælt er fyrir um í þessu frumvarpi. Það er fróðlegt að heyra hvernig ráðherra sjái þetta fyrir sér allt saman.

Þetta hlýtur að grafa undan tilgangi og markmiðum með úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála og þeim réttindum sem umhverfisverndarsamtökum, fyrir hönd almennings og náttúrunnar sjálfrar, eiga að vera tryggð með Árósasamningnum og ákvæðum um umhverfismat í EES-samningnum og þeim gerðum sem leiða af honum. Þetta er það sem ég hef svolítið áhyggjur af þegar löggjafinn og framkvæmdarvaldið bregðast við athugasemdum Eftirlitsstofnunar EFTA með þeim hætti sem gert er í þessu frumvarpi.

talið var að öllum uppfylltum skilyrðum hefði verið náð.

en þegar um svona stóra atvinnustarfsemi er að ræða eins og hér er nefnd, fiskeldi, sem getur haft verulega þýðingu peningalega þá myndast auðvitað ákveðinn þrýstingur á að veita heimildir fyrir því að koma þeirri starfsemi í gang fljótt og vel. með þessu sýnist mér að verið sé að búa þannig um hnútana að allur almenningur sé skilinn eftir, þannig að umsagnir

að lagfærða umhverfismatið hljóti að leiða til þess að varanlegt leyfi verði veitt, eins og það sé einhvern veginn hægt að sjá

Ég fæ ekki betur séð.

Já, ég þarf að byrja starfsemina strax af því að það skipti máli peningalega. Ég þarf að standa skil á lánunum mínum og verð að koma verksmiðjunni í gang án tafar. Og hvað þýðir þetta fyrir hlutaðeigandi heilbrigðisnefnd að fá slíka pressu á sig,

sem einingar eins og litlar heilbrigðisnefndir ráða bara ekki við. Eins og ég hef sagt mörgum sinnum:

Ég hef einhvern veginn staðið í þeirri trú að EES-réttur sé frekar skýr um það að umhverfismat verði að hafa farið fram áður en leyfi til framkvæmda er veitt og að ríki hafi mjög takmarkað svigrúm til þess að leyfa það að slíkt mat fari fram eftir á.

ég held að það þurfi að rýna þetta frumvarp miklu betur. Og eins og fram kom áðan þá hef ég bara áhyggjur af því að Ísland verði dregið fyrir EFTA-dómstólinn fyrir að fara fram hjá frekar skýrum réttarreglum

Mér finnst mikilvægt að hafa í huga í sambandi við þetta að sú ákvörðunin sem bráðabirgðaákvæðið snerti snerist ekki um reksturinn í heild sinni heldur stækkun hans. Hún snerist um framkvæmd sem fór af stað þrátt fyrir að það væri þekktur galli á umhverfismatinu, þótt það væri vitað af kæru. Það var komin fram kæra gagnvart þekktum galla á matinu og samt var farið af stað í framkvæmdina. Ég hefði einmitt haldið að frekar en að treysta heimildina í sessi, heimildina til að fara fram hjá góðum reglum,

úrskurðaraðila gagnvart kæru þá megirðu ekki fara af stað í framkvæmd. Værum við ekki á betri slóðum þar ef við myndum standa þannig vörð um almannahagsmunina sem öll þessi regluverk eiga að standa vörð um?

Ef við ætlum að hafa hagsmuni almennings, hagsmuni náttúrunnar, hagsmuni komandi kynslóða að leiðarljósi þá ættum við fyrst og fremst að leggja áherslu á að bæta þá ferla sem umhverfismat lýtur

að það er verið að lögfesta ákvæði sem gerir stofnuninni kleift að líta fram hjá úrskurðum þeirrar nefndar, þannig að það verði þá bara vaðið áfram í þágu einhverra ákveðinna hagsmuna

ég er bara forvitinn að heyra hvernig það var þegar lögunum var þröngvað í gegn á einum degi. Hann var á þeim tíma enn þá í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði.

Ég var einmitt á þessum tíma í Vinstrihreyfingunni – grænu framboði og skal bara játa upp á mig þann vitleysingshátt að hafa treyst því þegar umhverfisráðherra sannfærði okkur um að það væri alveg passað upp á hagsmuni almennings.

á hinn bóginn þá erum við kannski með lægri þröskuld þegar kemur að bráðabirgðalausn á einhverjum vanda sem hefur verið keyrður upp í það að þykja vera brýn þörf sem ríkar ástæður séu til að bregðast við. En staðan er allt önnur þegar við erum að setja almenn lög eins og hér er lagt upp með, og almenn lög sem þurfa ekkert endilega bara ná utan um þessa tegund af starfsemi, þetta gæti væntanlega lekið yfir í alls konar starfsemi.

varpaði palestínskum flóttamönnum á götuna en hafði ekki fyrir því lagaheimild. Það verður brugðist við því með því að leggja fram frumvarp um að festa þá lagaheimild í sessi. Á heilbrigðisstofnunum er nauðung beitt á sjúklinga í trássi við lög og mannréttindaskuldbindingar. Heilbrigðisráðherra ætlaði að festa þá heimild í lög.

þá verði ekki endurtekin og öðlist í raun varanlegt gildi með lagaákvæðum sem festa þá í sessi þessa

Ég treysti því að þingheimur geti sameinast um það hér og að gerðar verði mjög veigamiklar breytingar á þessu frumvarpi.

Virðulegur forseti. Ég tel að nú sé komin upp sú staða hér á Alþingi að frú forseti eigi að gera hlé á þessum þingfundi hlé á þessum þingfundi til þess að formenn flokka á Alþingi geti sest niður og tekið í sameiningu ákvörðun um að fram fari fagleg rannsókn á sölunni á Íslandsbanka. Við þurfum að komast að sameiginlegri ákvörðun um það að rannsóknarnefnd Alþingis verði skipuð. Rétt í þessu var að birtast frétt á Kjarnanum, þar sem Sigríður Benediktsdóttir, sem sat í rannsóknarnefnd Alþingis um bankahrunið, segir að sala á hlutum í Íslandsbanka til lítilla fjárfesta í lokuðu útboði brjóti í bága við lög um sölumeðferð eignarhluta ríkisins í fjármálafyrirtækjum. Hún segir: „Á grundvelli þess þarf einhver einhver að axla ábyrgð fyrir að hafa heimilað þetta og auk þess þarf að rifta þessum viðskiptum við einstaklinga og ehf., enda eru þau ekki í samræmi við lög og kaupendum og miðlurum hefði mátt vera það ljóst sem og það ljóst sem og því stjórnvaldi sem heimilaði þetta.“ Frú forseti. Ég geri þá kröfu að við tökum núna hlé á þingfundi til þess að formenn flokka sem eiga sæti á Alþingi geti sest niður og komist að samkomulagi um að hér dugi ekkert annað en rannsóknarnefnd Alþingis

eftir að Sigríður Benediktsdóttir stígur fram. Hún sat í rannsóknarnefnd Alþingis. Hún er hagfræðingur hjá Yale. Hún hefur margvíslega aðra reynslu af störfum innan fjármálageirans, hefur unnið hjá Seðlabankanum. Hún gengur svo langt, sem menn hafa þó ekki mikið verið að gera hér í þessum ræðustól, að tala hreinlega um að það þurfi að rifta hluta af þeim sölum sem gengu í gegn í þessu útboði. Þetta er allt annað samhengi sem blasir við okkur eftir að þetta kemur fram. Og svo má reyndar einnig benda á aðra grein sem er á Kjarnanum þar sem er talað um að útboðið sé í ósamræmi við tilmæli OECD um einkavæðingu. Það er nýleg grein þar líka. Ég tek undir það. Við hljótum að krefjast þess að núna verði málið skoðað upp á nýtt og það getur ekki annað verið en að stjórnarliðar og ríkisstjórnin bregðist við þessu með svolítið einbeittum hætti. Við hljótum að skoða samhengi hlutanna eins og það er núna. Það er gerbreytt

Frú forseti. Þetta er síðasti dagur fyrir páskafrí, hálfur mánuður þangað til við komum aftur. Við getum ekki skilið við þetta mál eins og það er statt í dag. Við þurfum að nota daginn í dag til að komast að samkomulagi um það að hér verði skipuð rannsóknarnefnd Alþingis sem fer ofan í saumana á þessu máli. Óánægjan er af mörgum toga nefnilega

og á þessum tveimur dögum er atburðarásin farin að minna mig á þegar maður er að flytja. Maður heldur alltaf að maður sé að fara síðustu ferðina að ná í síðasta hlutinn í íbúðinni en það er alltaf einn eftir. Ég veit ekki hvar þetta endar.

Með hagkvæmni er átt við að leitað sé hæsta verðs eða markaðsverðs fyrir eignarhluti. Þess skal gætt að skilyrði þau sem tilboðsgjöfum eru sett séu sanngjörn og að þeir njóti jafnræðis.